ćemo još napraviti - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2015. godinu, drugo čitanje, P.Z.br. 746; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za obranu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za turizam, Odbor za Hrvate izvan RH, Odbor za pravosuđe, Odbor za poljoprivredu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi ministar financija Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Znači vrlo kratko, Zakonom o izvršenju Državnog proračuna za 2015. uređuju se prihodi, primici, rashodi i izdaci za 2015. godinu i njegovo izvršenje, opseg zaduženja, jamstva države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom. Kratko, znači proračunska osnovica se nije mijenjala, iznos je 3326 kuna. U 2014. također ukupno ograničenje zaduživanja je 2,5% … /Govornik se ne razumije./… ukupno ostvarenih prihoda poslovanja. Zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može se provesti do ukupnog iznosa od 36,3 milijarde kuna dok tekuće otplate glavnice duga iznose 22,6 milijardi kuna, zaduženje izvanproračunskih korisnika su 2 milijarde kuna, a tekuće otplate glavnice su 1,6. Financijska Financijska jamstva su u iznosu od 6 milijardi kuna, jamstvena zaliha 548 milijuna vezano za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno novim kriterijima potpomognutih područja te je … 2015. definirana su sredstava proračunske zalihe. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa nekad smo o ovom dokumentu znali raspravljati i do 2 ujutro, međutim ja bih želio nešto reći o jednom dokumentu koji je naočigled tehnički. Međutim, da se politika sa svojom pričom nije umiješala, toliko o tome kako bi trebao izgledati proračun i koje bi se stvari trebale trebale dogoditi onda bi vjerojatno ovaj dokument bio takav. I nekada u principu kad se raspravljalo o ovom dokumentu najviše se govorilo o tome koliko se mogu zadužiti jedinice lokalne samouprave. I to je bila jedina točka prijepora. Sjećam se dok sam bio oporbeni zastupnik a kasnije kad sam bio ministar kolega Mršić je tamo sjedio i kolega Linić pa su stalno to kao primjedbu davali, međutim ja sam to danas samo malo natuknuo kad sam govorio o proračunu. Gledajte kolegice i kolege u Hrvatskoj se već dvije godine priča o tome da je monetizacija jedini spas za Hrvatske autoceste. I ono što sam rekao u današnjoj raspravi i to ću ponoviti i sada, kad idete nešto prodavati onda nikad ne smijete reći da vam je to jedini izlaz jer logična stvar da onaj ko to želi kupiti će dati čim manje novaca za to. Međutim, to je jedan dio priče. Ako je istina ono što govori predsjednik Vlade i resorni ministar da je ovo ključno da se ovo mora napraviti, nije se mogao napraviti prijedlog proračuna bez predviđenih prihoda od koncesije jer prema postojećim važećim zakonima Republike Hrvatske to je prihod od koncesije. I druga stvar kolegice i kolege, ovo što je ministar financija rekao, Zakon o izvršenju proračuna onda ne bi bio ovakav, jer da se predviđa monetizacija onda bi u člancima o izvršenju proračuna ovo odobrenje koje mi dajemo Vladi Republike Hrvatske za zaduženje izgledalo sasvim drugačije bez obzira kolika bi taj prihod bio al on bi bio naveden ovdje i za taj iznos bi se Republika Hrvatska manje trebala zadužiti i na kraju krajeva ona bi ili poslužila financiranju ovogodišnjeg deficita ili rješavanju nekih stvari od prije. Ali to naprosto u jednoj ozbiljnoj priči mora biti u ovom dokumentu, mora biti. Jer sve priče koje je Vlada govorila dosada padaju u vodu, padaju u vodu, jer oni toga nemaju ni u jednom svom dokumentu. Recite kolegice i kolege u kojem mi dokumentu imamo monetizaciju autocesta? Imali smo onaj Zakon o koncesijama kad je klub HDZ-a predložio amandman da o koncesiji autocesta, šuma, voda i ostalih ili strateških poduzeća ili nacionalnih bogatstava se ne može odlučivati i raspravljati bez posebnog zakona kojim će se raspraviti u ovom visokom domu. I gledajte, može se bježati od nečega ali kad-tad dođete pred zid da naprosto nešto morate staviti na papir. Tako je došao i ovaj proračun. Niti Vlada, a prije svega predsjednik Vlade koji gorljivo toliko zagovara to, on danas ni jednom riječju to nije spomenuo. Da li je to strah, jer ja ne znam što bi drugačije nazvao, ako to nećete staviti u ključne dokumente onda je to strah. Znate više od onoga nego svi mi ostali i nećete staviti u dokumente. Jer da se i dogodi monetizacija autocesta to su svi dokumenti koji se moraju mijenjati. Ali ako predviđate, tim više što vam je to zadnja godina mandata da ćete to napraviti, onda to morate imati u svojim strateškim dokumentima. Također jedna točka koja je vrlo često bila predmet oštrih rasprava to su jamstva. U proteklih 12 ili 13 godina ne računajući zadnje 3 godine, jamstva su u principu davana turističkim poduzećima, nešto HAC-u i Hrvatskim cestama i brodogradnji. Međutim, pogledajte sad razinu jamstava od 6 milijardi kuna isključivo praktički HŽ i Hrvatske cesta. Što se je dogodilo u HŽ-u? Gledajte, ja to govorim isključivo zbog nečega, nije dobro greške ponavljati. Godinama smo žmirili što se događa u brodogradnji, godinama smo davali jamstva, sad na potpuno identičan način dajemo jamstva HŽ-u bez da nam itko podnosi račun što se u HŽ-u događa i zašto se ta jamstva koriste. I rezultat će biti u konačnici potpuno isti. Neko je Vladi u nekoj godini temeljem ESA 2010., 2011., nije bitno koja će to neko prikrpit na proračun kao što se dogodilo za 2010., 2011. i kao što je to bilo kolega Linić ako se ne varam 2003. kad je onih 8 milijardi skočilo. Dakle, potpuno identična priča. To govorim samo zbog toga da ostane zapisano da ipak u Saboru smo mi govorili o nekakvim stvarima koje su potencijalna opasnost. Jer ovo nije, što se nažalost nama u Hrvatskoj događa, tema političkog prepucavanja. To su realne stvari i ko ne nauči iz jedne pogreške, mi očigledno ne učimo. Da li smo mi u zadnje dvije godine progovorili jednu riječ o Hrvatskim željeznicama? Sjetite se pokušaja ove privatizacije, pokušaj one, te šta ja zna, mi s ove strane smo upozoravali niste osigurali novce u proračunu, ne mogu ići više subvencije, dat ćemo jamstva. Ok, znači da na neki način i Ministarstvo financija osiguralo tom HŽ-u da diše. Informacija što se događa ništa. Treća stvar, meni sad nije jasno da li sam ja to predvidio ili ste vi kolege iz Ministarstva financija to ispustili, to je bilo u starom Zakonu o izvršenju državnog proračuna, mislim da je bio članak 33., a to je visina javnog duga. To smo sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti dužni staviti u Zakon o izvršenju državnog proračuna. Pa ja bih vas molio da amandmanom Vlade jel jedino na takav način praktički možete vi to napravit, jer ako ja uložim amandman onda će neko naći razloga da to ne stavi unutra, da se to stavi. I ja bih htio nešto isto tako reći, neki su se pametni javili nakon 6 godina ili 5 da bi deficit državnog proračuna trebao biti ustavna kategorija. Za ovom govornicom 2009. kad je predlagan proračun, kad se vidjelo ustvari koliko je eksplodirao deficit je bio prijedlog da deficit bude ustavna kategorija iz jednog jedinog razloga. Ni jedan ministar financija snosi na određen način, ali nije kriva za deficit. Za deficit je kriva Vlada koja nije provela politiku. Svaki put Ministarstvo financija da limit i prijedlog tada mene i mojih kolega iz Ministarstva financija išlo se isključivo razlogom, znali smo što će se događati ajmo napraviti konsenzus i stavit u Ustav kad smo mijenjali Ustav 2010. da je deficit ustavna kategorija. Možda bi i kolegi Liniću koji je kasnije došao na poziciju ministra financija bilo lakše, možda danas kolegi Lalovci. Jer ako je nešto ustavna kategorija onda ne bi to neko mogao kršiti kao što mi kršimo Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Jer mi imamo u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti definirano ono što smo htjeli staviti ra bude u Ustav. Ali očigledno zakon koji smo mi ovdje usvojili, koji je jedanput još mijenjan pa neke stvari još dodatno osnažene, mi se toga ne držimo. Gledajte, mi smo prošli tjedan mijenjali da nama javni dug u 2014. može biti 82%, a do tada je bilo 62% i nikoga to u Hrvatskoj nije smetalo, zato bih ja molio ako ja nisam slučajno promašio da se ovaj članak ugradi. Članak 35. i ona 3 stavka oko pomoći jedinicama lokalne samouprave. Ako se ikada ova priča oko jedinica lokalne samouprave trebala naći u Zakonu za izvršenju proračuna, to se trebalo naći sada. Gledajte kolegice i kolege, danas sam nekoliko puta izravnim pitanjem, ne ministru financija, nego potpredsjedniku Vlade koji je protekla 3, 4 dana nam tu prodavao balalajke, molio sam ga da mi kaže gdje na kojim pozicijama u proračunu su te silne kompenzacije za lokalnu samoupravu. Nema, kolegice i kolege. Ja sam taj proračun pročešljao od A do Ž. Imate dvije pozicije ključne, vam je na poziciji Ministarstva financija decentralizirane funkcije i onaj dio da je sada složeno nešto. I zato smatram da je Zakon o izvršenju državnog proračuna, ako već ne postoje dekompenzacijske mjere, a očigledno ih nema, su trebale naći mjesto. Pa i ono o čemu smo i kolega Linić i ja govorili, a to je da se dio poreza na dobit stavi umjesto poreza na dohodak na decentralizirane funkcije i to se moglo riješiti tim zakonom bez izmjene bilo kojega drugog zakona, da jedinice lokalne samouprave kroz decentralizirane funkcije i kroz onaj dio kojem pripada socijalnog poreza na dohodak, dobio kompletan udio poreza na dohodak, a da onaj dio fonda za izravnanje se formira iz sredstava poreza na dobit i to se moglo naći ovdje. Druga stvar, na kojoj to poziciji su novci od poreza na kamate? Ako ih već nismo oporezovali kao dohodak, a to je dohodak a to je dohodak i … dijelu temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave pripada jedinicama lokalne samouprave, nego smo rekli da je to prihod državnog proračuna, ali ćemo ga mi preraspodijeliti jedinicama lokalne samouprave, ako je to tako, onda se i to moralo naći u Zakonu o izvršenju državnog proračuna gdje bi posebnim dokumentom mi definirali da su to ta i ta sredstva koja će se koristiti za to i to, onda bi to imalo smisla. Ovako, kad vi … ubacite, u more možete baciti kantu slatke vode, ništa se promijeniti neće. Tako i u proračunu od 115, od 115, 116 milijardi možete baciti 100, 200 milijuna, ništa se neće kužiti. Ja ovo govorim iz razloga što će sutra krenuti udar na Ministarstvo financija od raznoraznih strana, a njima politika nije dala mogućnost da neke stvari riješe. I na kraju, HABOR. Danas sam kad sam govorio u ime kluba o proračunu, sam govorio o tome da je ova Vlada napravila jedan pogrešan zatvoreni krug i sada u principu kreće od početka ne znajući koju će ekonomsku politiku voditi. I dok sam ja bio ministar, bilo je pritiska da HABOR bude nosio …, međutim tada je situacija na financijskom tržištu bila sasvim drugačija i HABOR možda toliko nije trebao. Međutim, kad je počeka ekonomska kriza 2009. i mi koji smo tada govorili da to ne treba, smo pokušali preko HNB-a u HABOR dovući puno sredstava preko modela A, B i C, pomoći gospodarstvu. Kasnije i to treba otvoreno priznati, dakle 2012. je povećan temeljni kapital HABOR-a još putem određenih kredita, HABOR-u je dana mogućnost da sudjeluje u projektima gospodarskih ministarstava. Ti krediti od milijardu i još nešto kuna se nisu vidjeli u deficitu državnog proračuna, oni su imali sasvim drugačiji status. Ali su se vidjeli, mislim da je to skupina … 500, je li tako, u Ministarstvu financija se jasno vidjelo da je to milijarda i još nešto i sjetite se na kraju krajeva da smo izmjenama prošle godine prilikom donošenja proračuna, u Zakonu o izvršenju proračuna korigirali onu cifru za 100 i još nešto milijuna, jer je bilo milijardu i još nešto pa se kasnije dogodilo 900. Pogledajte kolegice i kolege, ukupno nekakvih milijardu 500 i 600 milijuna što se tiče HABOR-a mi smo došli na 500 i toliko milijuna za HABOR. To je isto odustajanje od jedne politike. Ne možete s jedne strane govoriti da će i slušati izjave direktora HABOR-a, mi ćemo napraviti to i to, a Vlada ne daje sredstva koliko ih je davala. mi sada možemo govoriti o HABOR-u i ovako i onako, međutim dok se god poslovne banke ponašaju ovako kako se ponašaju, jedini, da kažem jedino svjetlo za mnoge poduzetnike su upravo krediti HABOR-a koji moraju biti naslonjeni na određene programe resornih ministarstava i to je jedini način da gospodarstvenici u Hrvatskoj, čija je kreditna sposobnost vrlo niska, kapitaliziranost vrlo niska, dođu do koliko toliko povoljnih sredstava. Danas sam rekao da taj koeficijent rizika koji u ovom trenutku kad … kamate čini praktički 99,9% visine kamatne stope je nešto što hrvatskim poduzetnicima ne daje jeftine kredite. Jedini način je da to napravimo preko HABOR-a, međutim očigledno da ova Vlada odustala i od tog koncepta. Dakle, ovo su bile neke sugestije i prijedlozi, ali sve na tragu onoga što smo danas cijeli dan govorili u ovoj sabornici. Treba imati hrabrosti za poduzeti neke mjere, treba imati hrabrosti priznati nešto, a isto tako tako … priča ne rješava nikakve probleme. I ne možete se uvijek dopadati svima, neke stvari se nekima hoće svidjeti, nekima neće, međutim u konačnici da li ste uspješno radili ili niste je nekakav financijski rezultat koji je takav kakav je. I da zaključim s onim s čim sam počeo, Hrvatska nažalost ima 200 tisuća radnih mjesta, odnosno na prije 5, 6 godina i ima veći javni dug neto za 70 milijardi kuna i zbog svega ovoga skupa, klub HDZ-a ne može podržati ovaj Prijedlog zakona o izvršenju državnog proračuna.

svojim timom, kolegice i kolege. Eto, nastojat ću vrlo kratko pokušati dati sugestiju da Vlada svojim amandmanom popravi tekstove. Počinjem sa člankom 18., zaduženje jedinica lokalne samouprave. cijeli paket koji smo ovaj tjedan raspravili i koji ćemo usvojiti, ugrožava jedinice lokalne samouprave. Ocjenjujem da jedinice lokalne samouprave neće biti u stanju izvesti započete projekte i neće biti u stanju redovito financirati svoje Prema tome, ocjenjujemo da cijeli ovaj paket 2015.pretvara u rizik ovako rigidno rigidno definiranje prava zaduženja imat ćemo povećanu nelikvidnost koja će ugroziti prije svega tvrtke koje posluju sa lokalnom lokalnom samoupravi i da li na bilo koji način omekšati ove stavke. Pokušajmo shvatiti da nemamo pravo pogoršavati likvidnost, da ćemo temeljne pretpostavke da će netko moći nešto obavljati ugroziti. Niti će biti investicija sa lokalne razine niti će biti izvoza jel će jedan drugog ugrožavati. Ponavljam, nelikvidnost je enormna, velike su neplatiše jedinice lokalne samouprave sada im oduzimamo pravo zaduženja. Bilo kakva nedisciplina u 2014.ili veći rashodi od prihoda potpuno im oduzimate pravo zaduženja. Kako će završiti objekte? Pa nećemo objekte opet ostavljati nezavršene. Prema tome, probajte shvatiti da pokušate reći ako, ako znači sugestija je, se dogodi neravnoteža zbog novog paketa lokalnih i regionalnih propisa dajte im pravo zaduženja. To smatram da bi mogli učiniti da jednostavno pazimo da ne ugrozimo nelikvidnost. Drugo, ha, ajmo na članak 31.jamstva, ljudi moji nema monetizacija, to pokazuju planski dokumenti koje danas raspravljamo. E sada kada nema monetizacije osobno se osjećam odgovornim što sam povjerovao ministru prometa koji je rekao da će monetizacija biti u 2014.i kao ministar sam dozvolio da namjenska sredstva od 60 lipa koji su bili za dugove autocesta rasporedimo 20 za Hrvatske ceste, 20 za željeznicu. Vidimo da u dokumentima to nije vraćeno, a nema monetizacije, nema po svim ovim papirima. Onda ja predlažem Ministarstvu financija da se drukčije opredijeli prema dospjelim kreditima i dospijećima kredita u Hrvatskim autocestama jel oni ih ne mogu otplaćivati jednim dijelom i zbog nedostatka 0,40 lipa i mislim da to treba definirati jasno reći zbog neostvarenog projekta ili kako bih rekao šta god hoćete, ali ne možete im to smatrati dospjelim dugom, ne možete. Uzeli smo im i sebe smatram odgovornim za taj dio da nije uzeto 40 lipa jer sam povjerovao ministru koji očito nema namjeru realizirati taj projekat. Onda idemo na lokalnu samoupravu, tu ste predvidjeli sve što se tiče tih prijelaznih razdoblja utvrđenih novim prijedlogom regionalne politike i kada govorimo o indeksu razvijenosti. Niste predvidjeli jednu stvar, da su ako prođe taj zakon decentralizirana sredstva 6% ne 12%. Što to znači? ako izuzmete grad Zagreb zbog čega kažnjavate sve ostale, da će vam sve ostale jedinice lokalne samouprave pojaviti sa zahtjevom za sredstva za poravnanje. Zašto? Jel sa 6% vjerujte ni grad Rijeka neće biti u stanju isfinancirati minimalne standarde koje decentralizirana sredstva trebaju osigurati, nećemo. Jel ono što je rekao i kolega Šuker nije to 6% nego na manje iznose to je pitanje da li je 4,5%. Prema tome vi ćete imati zahtjev 547 ako izuzmemo grad Zagreb zahtjeva za sredstva za poravnanje, to ćete imati. I vi morate predvidjeti da Ministarstvo financija može poslati sredstva za poravnanje na ime nedostajućih decentraliziranih sredstava po zahtjevu zahtjevu ako se ne ostvari minimum ovoga. Inače im nećete dati novce, znači niti djelatnosti neće biti isfinancirane pa ćemo užas učiniti. Vi to morate predvidjeti. Znači onaj tko ne ostvaruje minimum, a nema dovoljno iz sredstava poravnanja. Pa sugeriram da u tom članku metnete taj dio. E sada jedno malo razočarenje, eto bio sam sretan da napokon uvažavamo nalaze Državne revizije koja govori o vlastitim sredstvima i da vlastita sredstva zdravstva, obrazovanje, učilišta, veleučilišta unosimo u državni proračun, ali sam zato razočaran formulacijama 37 i 38 ako već unosite vlastita sredstva onda ipak morate uvesti nekakvu kontrolu trošenja sredstava. Ali kada vi u člancima 37.i 38.upotrebljavate formulacije mogu donositi pravilnici ili u 28.ovog … mogu se korisnici obvezati na disciplinu u trošenju. Mislim ne može biti u Zakonu o izvršavanju mogu pogodbeno. Prema tome, ljudi moji moraju se donijeti pravilnici. Mi sada pokušavamo unijeti i dignuti ruku i nitko neće kontrolirati. Moramo jednostavno tu pojačati disciplinu jel neprihvatljivo je da opet dozvolimo da se višak vlastitih prihoda koristi za dodatne isplate, za trošenje novaca po raznim projektima a ne za smanjenje ja bih rekao izdataka za redovnu djelatnost koja inače opterećuje državni proračun. Prema tome, mislim da formulacija u članku 37. i 38. trebale bi biti jednostavno nešto snažnije nego ih imamo predviđene. Evo, moja sugestija da Ministarstvo još jedanput razmisli i možda zaista ove nedostatke utvrdi. Zahvaljujem. Ne, ne, samo malo. Replika poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Linić, ključni problem je ovdje što je netko mislio da je dovoljno otvoriti nekoliko pozicija u proračunu, tu napisati neke cifre i da se sa time rješava problem i da je to transparentnije trošenje novaca. Da bi to bilo tako onda ne bi bio nalaz državne revizije onakav kakav je i ako se nekim podzakonskim aktima ovaj problem što se tiče parkova, što se tiče državnih bolnica ne riješi onda će opet biti show pet pet puta veći nego što imamo sada. Tim više što mjesečni iznos koliko bi trebale dobivati bolnice je daleko manji od nekakvog sad njihovog godišnjeg plana. I to je sigurno trebalo riješiti možda ne ovim aktom ali nekim aktom Vlade oko prelaska jer samim tim što su oni ušli u proračun mijenjaju se i neke stvari što se tiče i Ministarstva financija i riznice. Ali ako već Vlada nije napravila taj akt možda bi bilo da kolega Lalovac to ugradi u Zakon o izvršenju državnog proračuna iz jednostavnog razloga da se Ministarstvo financija zaštiti od ovih političkih ekshibicija prije svega što se tiče Ministarstva zdravlja, HZZO-a i državnih bolnica ponovno u proračunu a ove ostale u financijskom planu HZZO-a s time da taj financijski plan uopće nije analitički razrađen. Jer praktički ako smo htjeli napraviti transparentnost na tom financijskom planu onaj ostatak sredstava je bio, morao biti jasno naznačen po svakom korisniku i po vrsti i strukturi troškova

cijelo ovo vrijeme upravo oni koji uče našu djecu, uče, uče studente, opiru se provedbi zakonskih odredbi, ne poštuju nalaze državne revizije. A to samo znači da jedino strogi pravilnici koji će se donijeti će ih disciplinirati. Jer ja ne znam kako drukčije shvatiti otpor dekana, rektora koji govore o nekakvoj samostalnosti. Ma je oni su samostalni samo ne u financijama. U financijama dok ih se iz poreznih prihoda jednostavno financira ipak mora biti sve propisano. Zato smatrao sam da treba biti riječ "moraju" se donijeti pravilnici a ne mogu se donijeti. I još sam nešto zaboravio ali bolje da ne opterećujemo ministra s time, tim novim čudom od reforme zdravstva koji govori o izvlačenju HZZO-a. Je, državne bolnice su ušle u državni proračun, sve ostale bolnice nisu ušle u županijski što je neprihvatljivo, gubimo uopće ja bih rekao kontrolu što se događa u zdravstvu. Vi sada ćete imati različito netko je morao objasniti zašto klinički centar ovdje je a recimo Rovinjska bolnica ili Ne, ne ona Crikvenica ili neke druge koje nisu kliničke nisu unutra, nisu u županijskim proračunima. Znači evidentno da, apsurd je da to rješavamo Zakonom o izvršenju državnog proračuna, jer to je trebao biti nekakav akt kako će se provesti ali očito da ministar zdravlja je previše bio zauzet potezanjem premijera da bude na njegovoj strani u borbi protiv ministra pa nije pripremio nikakve dokumente o provedbi toga. Pa eto mislim, nisam htio predlagati taj dio. **Stazić, Nenad (SDP)** Završno obraćanje ministar Lalovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem dvojci kolega koje ja mislim u današnje, da sada ostanu da bi mi možda, da se nas pita sastavili proračun i malo to, drugačiji nego kolege ali znamo da je to neka vrlo, vrlo teško, 20 kolega i prvi čovjek da svakako imamo drugačije, svaki ima svoju određenu funkciju. Tako da evo još jednom vam za stvarno zahvaljujem na vašoj raspravi vezano za ovaj dio postotka upravo prema preporukama komisije, odnosno direktive taj dio postotka koji je do sada pisao se mora prebaciti u Zakon o fiskalnoj odgovornosti. To ćemo, upravo smo u izradi tog zakona i oni su rekli da tamo, budući da je vezano za fiskalno pravilo da mora biti tamo i sada smo sa tim zakonom u izmjenama i vrlo brzo će doći i tamo će stajati ta ta odredba da više ne stoji u odredbi, jer to je prema i direktivi da se taj postotak tamo veže. Također slažem se sa kolegom Linićem da mi smo, zapravo ove godine nismo u potpunosti iskoristili sav taj volumen kredita za lokalnu upravu, međutim ukoliko se dogovorimo da taj postotak od 2,5% čini mi se da je to negdje oko 500 milijuna kuna, ako se dogovorimo da možemo povećati postotak. Sada je to, je li to 3,5, 4, koliki bi bio taj postotak ali možemo stvarno u tom dijelu, u taj dio i prihvatiti. Ali vidjeti ćemo, kažem do samog tog dijela amandmana. vezano za ovaj dio, a ove ostale kriterije što ste rekli, svakako ćemo sa kolegama na tehničkoj razini razmotriti. Još jednom vam zahvaljujem. Evo zahvaljujem ja ministru, zahvaljujem svima vama kolegice i kolege. Tu ćemo završiti sa današnjim radom. Sutra ćemo nastaviti sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Hvala svima, laku noć.